Þessa dagana er mikið álag á heilbrigðiskerfið og á sama tíma erum við að fást við líklega mestu efnahagslegu niðursveiflu í 100 ár. Því spyr ég hæstv. fjármálaráðherra hvort þetta sé ekki einmitt rétti tíminn núna til þess að ríkið fái meira fyrir

og fáum meira fyrir útgjöld skattgreiðendanna með því að semja við einkareknar stofur um að fást við þær aðgerðir sem hafa í mörgum tilvikum beðið mánuðum, jafnvel árum saman? Við þekkjum öll dæmi um að fólk sé sent til Svíþjóðar eða Danmerkur í aðgerðir á einkastofum þar á kostnað ríkisins, sem er þá jafnvel margfaldur, þrefaldur á við það sem myndi kosta að framkvæma slíkar aðgerðir hér heima. Nú þegar ríkið þarf að fá meira fyrir peninginn og spara og heilbrigðiskerfið er undir miklu álagi, er þetta ekki akkúrat rétti tíminn til að ráðast í slíkar aðgerðir?

og tel að alveg óháð þessum kórónuveirufaraldri sé það almennt góð ráðstöfun að semja við þá sem geta verið sveigjanlegir og hagkvæmir í að veita þessa opinberu þjónustu, þjónustu sem er fjármögnuð af opinberu fé. Hér eru nefndar sérstaklega til sögunnar ýmsar aðgerðir sem hægt er að framkvæma utan sjúkrahúsa og við erum svo sannarlega með ýmsar slíkar aðgerðir framkvæmdar. Ég hef nú bæði þurfti að láta gera við öxlina og hnéð á mér á undanförnum árum og ekki var það gert á sjúkrahúsi. Þannig að svo sannarlega erum við með mörg dæmi um slíkt. Ég held að það sé hárrétt ábending

sem eru með umfangsminni starfsemi sem geta sinnt slíkum verkefnum. Það er fleira sem ég held að við ættum að skoða hér. Það snýr kannski ekki beint að þessum aðgerðum heldur að hjúkrunarheimilunum. Nú liggur það fyrir að

Þá dregur úr viðbragðsgetu eða þrótti spítalans að öðru leyti til að taka við sjúklingum sem koma þangað með kórónuveiru.

aðila utan hins opinbera kerfis. Forseti. Ég get ekki verið annað en ánægður með þetta svar. Mér þykja töluverð tíðindi felast í því. En ég vona að þess sjái þá stað í aðgerðum ríkisstjórnarinnar núna næstu daga og vikur. Við erum auðvitað að ræða fjárlögin í þinginu er mjög tímabært að tekið sé mið af þeirri stefnu sem hæstv. ráðherra boðar í fjárlagavinnunni. Heilbrigðiskerfið hefur vaxið mjög hvað varðar útgjöld ríkisins ár eftir ár.

í gildi á hverjum tíma tryggingu og við eigum að geta innheimt þá tryggingu hjá heilbrigðisstofnunum og öðrum innan heilbrigðiskerfisins sem bjóða fram slíka þjónustu. Sjúkratryggingar eru þá milliliðurinn sem gengur úr skugga um að þeir sem vilja bjóða fram slíka þjónustu uppfylli allar gæðakröfur og annað þess háttar eða létta af okkur áhyggjum af slíkum hlutum og eru í raun og veru bara að millifæra fjárhæðir fyrir okkur það sem við erum þegar búin að greiða. Þannig horfi ég á þetta kerfi. Það eru hins vegar ákveðnir þættir sem við getum aldrei útvistað frá spítölunum. Það er öll grunnþjónustan, stóru aðgerðirnar, það sem liggur miðlægt á þjóðarsjúkrahúsinu. Við erum ekki að leitast við að brjóta það upp. En varðandi allt hitt, þar sem við þurfum að vera sveigjanlegri og það sem eru meira endurtekningar, rútínuaðgerðir, þar eigum við að leita leiða til að spara.

í framhaldi af svokölluðum lífskjarasamningum og í tengslum við annað frumvarp um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar atvinnufyrirtækja, eins og það hét.

Málið er mjög mikilvægt til að jafna stöðu fólks í samkeppnisrekstri, að skilvíst fólk þurfi ekki að standa í samkeppni við vanskilamenn. Það varðar líka hagsmuni launafólks, að launaþjófar geti ekki farið á hausinn og byrjað svo upp á nýtt, hvítskúraðir,

Í umræðum um málið og umsögnum var almennt sjaldgæfur samhljómur í viðhorfum aðila vinnumarkaðarins en það gætti meiri efasemda meðal ýmissa lögmanna sem sendu inn umsagnir og þeir fundu málinu ýmislegt til foráttu. Skiptastjóri fengi of víðtækar og matskenndar heimildir til að setja aðila í tímabundið atvinnurekstrarbann og orðalag um skaðlega eða óverjandi viðskiptahætti væri ótækt og bent var á að það yrði að vera búið að sanna lögbrot á aðila til að hann fyrirgerði rétti sínum til atvinnurekstrar og annað.

Virðulegi forseti. Ég tel að það lýsi sér ágætlega í því að það er ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem hefur lagt málið fyrir þingið, að flokkurinn er þeirrar skoðunar að þeir sem stunda hið eiginlega kennitöluflakk, misnota hlutafélagaformið til að skjóta sér undan skuldbindingum, skilja menn eftir í sárum ítrekað, verði að fá sína refsingu, það þurfi að hafa afleiðingar. Það sem ég held hins vegar að skipti á sama tíma mjög miklu máli eru þessi stóru grundvallarmál eins og atvinnufrelsið. Við þurfum að gæta okkar á því að um leið og við segjum að sá sem hafi orðið gjaldþrota kunni að þurfa að sæta einhverjum viðurlögum vegna þess, ef það hefur verið að gerast ítrekað og við sjáum eitthvert mynstur í því, þá megum við ekki ganga svo langt að skilja eftir tilfinninguna um að það að rekstur misheppnist sé eitthvað sem

Það er stafað út t.d. í Þýskalandi og heitir þar félag með takmarkaða ábyrgð. Í Bandaríkjunum heitir það í raun og veru það sama, félag með takmarkaða ábyrgð. Ég ætla ekki að fara út í ensku og þýsku heitin, en hér köllum við það bara hlutafélag. Svo kemur mörgum á óvart þegar það getur ekki staðið við skuldbindingar sínar að eigandinn ætli ekki að taka reikninginn en þetta er allt saman skrifað inn í lagalega regluverkið og er ekki þess eðlis að það eigi út af fyrir sig hafa umfram afleiðingar nema þegar við sjáum eitthvert mynstur. Það er þar sem ég held að kúnstin liggi, að okkur takist að smíða lagareglur (Forseti það hegðunarmynstur að menn séu að misnota þetta. Um það snýst málið.

á síðustu fimm árum. Félagið segir að vandinn sé enn víðtækari. Það er sífellt fleira launafólk sem leitar til stéttarfélaganna til að krefja atvinnurekendur vangoldin laun. Það er heimilt að sekta útgerðir um hátt í 600.000 kr. vegna launaundanskota í kjarasamningi Sjómannasambandsins

það fallið í þann farveg að það er engin samstaða um útfærsluna nákvæmlega. Hér er annars vegar um að ræða kröfuna um að lögfest verði 50% álag á hin ógreiddu laun, eða þau laun sem haldið var eftir í órétti. Spurningin sem við sitjum uppi með er er hvernig við getum forgangsraðað hinum ýmsu kröfum sem kunna að standa á fyrirtæki með þessum hætti. Hin almenna regla er að menn eiga að greiða

Á síðasta þingi lagði ég ásamt átta öðrum nefndarmönnum velferðarnefndar fram beiðni um skýrslu frá ríkisendurskoðanda um stjórnsýsluendurskoðun á starfsemi Tryggingastofnunar ríkisins. Í greinargerð með skýrslubeiðni kemur fram, með leyfi forseta: „Þeir sem þiggja bætur frá Tryggingastofnun ríkisins eru oft í tekjulægstu hópum samfélagsins. Sá lífeyrir sem þeir hljóta frá Tryggingastofnun er oftast eina eða helsta uppistaðan í takmörkuðum tekjum þeirra.“ Nú er ljóst af skýrslu ríkisendurskoðanda, sem afgreidd var úr stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í gær, að staða skjólstæðinga Tryggingastofnunar í samskiptum við stofnunina er ekki trygg og réttindi þeirra virðast ekki vera virt. Í skýrslunni kemur m.a. fram að mál séu ekki nægilega vel rannsökuð áður en ákvörðun er tekin og það skorti leiðbeiningar til fólks þar sem hægt er að biðja um niðurfellingu krafna eða endurútreikning bóta. 90% lífeyrisþega fá rangar greiðslur, sem getur verið gríðarlega íþyngjandi fyrir lífeyrisþega sem hafa engar aðrar tekjur og þurfa alfarið að stóla á þessar greiðslur, þótt þær séu að sjálfsögðu alltaf leiðréttar eftir á. Mikill skortur er á upplýsingamiðlun og frumkvæði Tryggingastofnunar til að tryggja að skjólstæðingar skilji réttindi sín. Ljóst er að almannatryggingakerfið er ógagnsætt og flókið fyrir þá sem þurfa að reikna út bæturnar, hvað þá fyrir þá sem þurfa að reiða sig á þær til að draga fram lífið. Það er óaðgengilegt. Það er nokkuð ljóst af lestri skýrslunnar að áherslan á málefni almannatrygginga innan ráðuneytis hæstv. ráðherra er skammarlega lítil og er þar margt sem þarf að bæta. Mér finnst mikilvægt að fram komi að það er á ábyrgð ráðherra, ekki Tryggingastofnunar, sem mér skilst að sé rekin með halla núna og þurfi á fjármagni og stuðningi að halda. Eitt dæmi af mörgum er margra ára bið eftir heildarendurskoðun laga um almannatryggingar, en ekkert bólar á þeirri vinnu, ef marka má þingmálaskrá ráðherra. Forseti. Það liggur því beinast við að spyrja hæstv. ráðherra hvers vegna almannatryggingakerfið sé í svona lágum forgangi hjá honum. Ætlar hæstv. ráðherra að ráðast í einhverjar raunverulegar aðgerðir? Mun ráðherra setja einhvern mannauð og fjármagn í að ráðast í þær víðtæku aðgerðir sem ríkisendurskoðandi telur þörf

Það eru ýmsar athugasemdir, líkt og þingmaðurinn nefndi, sem hægt er að bregðast við. Við munum fara í það og erum að undirbúa það. Það má til að mynda, ef við tökum það sem lýtur að

hefur því verið gert í þessum málum svo að því sé haldið til haga. En við munum taka skýrsluna til skoðunar, og erum að gera það. Og með hvaða hætti? Við getum brugðist við því í samstarfi við Tryggingastofnun.

gerist ekki neitt. Það er augljóst af viðbrögðum ráðuneytisins við skýrslunni að vandinn er þekktur innan ráðuneytisins. Ég átta mig ekki á því hvort er verra fyrir ráðherra félagsmála að gera sér enga grein fyrir því hversu ógagnsætt, skerðandi, óaðgengilegt og ómannúðlegt núverandi kerfi er

Virðulegi forseti. Athugasemdir Ríkisendurskoðunar snúa að mörgum þáttum og þær snúa ekki eingöngu að grundvallarbreytingum almannatryggingakerfisins. Þær snúa líka að kerfisbreytingum sem hægt er að gera, eins og ég sagði áðan, í samskiptum milli stofnana til þess að eyða gráum svæðum Það er það sem við höfum verið að vinna að og ég fór yfir það í fyrra andsvari að við hefðum séð ákveðnar jákvæðar breytingar í því. Við höfum líka verið að vinna að breytingum sem hafa komið í skrefum við að draga úr skerðingum

og tjáði velferðarnefnd að mikilvægt væri að fá hana vegna þess að þá gætu þær breytingar sem þyrfti að ráðast í orðið markvissari. Við erum með fjárveitingar inni núna, m.a. til þess að bæta tölvukerfi og búnað sem Tryggingastofnun er með þannig að við höfum verið að stíga skref í þessa veruna.